kolege, na drugu točku dnevnog reda, a to je 2. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima Molim predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospođu Gordanu Sobol da uzme riječ. **Sobol, Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora je na 1. sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine razmotrilo objavljene konačne službene rezultate izbora za zastupnike u Hrvatski sabor Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske od 13. Prosinca 2011. Godine. Povjerenstvo je utvrdilo da je u Hrvatski sabor temeljem odredbi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor izabran 151 zastupnik i to: 140 zastupnika izabrano je sa lista u 10 izbornih jedinica temeljem odredbi članka 38 Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Troje zastupnika izabrano je sa lista u posebnoj izbornoj jedinici temeljem odredbi članka 44. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, te 8 zastupnika nacionalnih manjina izabrano je sa lista u posebnoj izbornoj jedinici temeljem odredbi članaka 16. I 17. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Povjerenstvo je utvrdilo da su na temelju članka 12. Poslovnika Hrvatskog sabora zastupnici nakon raspuštanja Sabora nastavili obnašati svoje dužnosti i ovlasti do konstituiranja novog saziva Sabora, te da danom konstituiranja prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva Sabora. Istoga dana prestaje zastupnicima prethodnog saziva sabora članstvo u tijelima i organizacijama izvan Sabora na koje ih je imenovao Sabor iz reda zastupnika ako je imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti zastupnika, a toga dana prestaje i članstvo u radnim tijelima Saborima imenovanim članovima. Slijedom iznijetog Povjerenstvo je temeljem članaka 6. i 12. Poslovnika Hrvatskog sabora donijelo zaključak: Danom konstituiranja Sabora prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva Sabora, a u Hrvatski sabor izabrani su sljedeći zastupnici abecednim redom: Ingrid Antičević Marinović, Vedran Babić, Branko Bačić, Jakša Balojević, Martina Banić, Petar Baranović, Milorad Batinić, Arsen Bauk, Nevenka Bečić, Davor Bernardić, Goran Beus Richembergh, Vladimir Bileg, Boris Blažeković, Valter Boljunčić, Josip Borić, Biljana Borzan, Davor Božinović, Miriam Brkić, Krešimir Bubalo, Dinko Burić, Radimir Čačić, Nada Čavlović Smiljanec, Petar Čobanković, Tomislav Čuljak, Martina Dalić, Luka Denona, Igor Dragovan, Ivan Drmić, Josip Đakić, Dražen Đurović, Vesna Fabijančić Križanić, Ilija Filipović, Gvozden Srećko Flego, Višnja Fortuna, Josip Friščić, Srđan Đurković, Sunčana Glavak, Peđa Grbin, Branko Grčić, Boro Grubišić, Ivan Grubišić, Mario Habek, Siniša Hajdaš Dončić, Domagoj Hajduković, Nedžad Hodžić, Mirela Holy, Silvano Hrelja, Tonka Ivčević, Tomislav Ivić, Ivan Jakovčić, Tihomir Jakovina, Gordan Jandroković, Nadica Jelaš, Perica Jelečević, Ivo Jelušić, Romana Jerković, Željko Jovanović, Marin Jurjević, Milan Jurković, Damir Kajin, Veljko Kajtazi, Božidar Kalmeta, Tomislav Karamarko, Željko Kerum, Željko Kolar, Zlatko Komadina, Ana Komparić Devčić, Sonja König, Jadranka Kosor, Ante Kotromanović, Josip Kregar, Damir Krstičević, Ante Kulušić, Branko Kutija, Darko Ledinski, Josip Leko, Dragutin Lesar, Slavko Linić, Marina Lovrić Mercel, Franjo Lucić, Šime Lučin, Marija Lugarić, Gordan Maras, Dujomir Marasović, Natalija Martinčević, Danijel Marušić, Damir Mateljan, Frano Matušić, Jasen Mesić, Zoran Milanović, Zvonko Milas, Stjepan Milinković, Darko Milinović, Domagoj Ivan Milošević, Neven Mimica, Davorin Mlakar, Mario Moharić, Daniel Mondekar, Mirando Mrsić, Zvonimir Mršić, Mladen Novak, Milanka Opačić, Rajko Ostojić, Ranko Ostojić, Goran Pauk, Tonino Picula, Andrej Plenković, Đuro Popijač, Milorad Pupovac, Vesna Pusić, Furio Radin, Jozo Radoš, Igor Rađenović, Željko Rainer, Zdravko Ronko, Željko Sabo, Josip Salapić, Ante Sanader, Tomislav Sauha, Gordana Sobol, Vojislav Stanimirović, Nenad Stazić, Davor Ivo Stier, Đurđica Sumrak, Ivan Šantek, Vladimir Šeks, Željko Šemper, Tatjana Šimac Bonačić, Vladimir Šišljagić, Vesna Škare Ožbolt, Deneš Šoja, Boris Šprem, Ivan Šuker, Nansi Tireli, Ruža Tomašić, Damir Tomić, Anđelko Topolovec, Miroslav Tuđman, Nada Turina Đurić, Zlatko Tušak, Franko Vidović, Tanja Vrbat, Ivan Vrdoljak, Branko Vukelić, Josip Vuković, Jovo Vuković, Branko Vukšić, Nikola Vuljanić, Dragica Zgrebec, Mihael Zmajlović i Tomislav Žagar. Povjerenstvo je potom utvrdilo da 22. prosinca započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnicima: Jadranka Kosor, Darko Milinović, Gordan Jandroković, Petar Čobanković, Domagoj Ivan Milošević, Đuro Popijač, Božidar Kalmeta, Branko Bačić, Tomislav Karamarko, Martina Dalić, Davor Božinović, Davorin Mlakar, Jasen Mesić i Tomislav Ivić, a koji su prema rezultatima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor izabrani, ali obnašaju dužnost člana Vlade Republike Hrvatske, a koja je nespojiva sa zastupničkom dužnosti. Mandat navedenih zastupnika mirovat će dok se ne iskaže povjerenje novoj Vladi Republike Hrvatske. Povjerenstvo je utvrdilo da su se sukladno članku 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor zbog nespojivosti zastupničke dužnosti sa istodobnim obnašanjem dužnosti navedenih u u tom članku stekli uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata sljedećim zastupnicima: Siniša Hajdaš Tončić, Ivan Jakovčić, Milan Jurković, Zlatko Komadina, Marina Lovrić Mercel, Danijel Marušić, Goran Pauk, Ante Sanader i Vladimir Šišljagić. Povjerenstvo je utvrdilo da su se sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor stekli uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata sljedećim zastupnicima: Krešimir Bubalo, Josip Friščić, Damir Krstičević i Vesna Škare Ožbolt. Političke stranke su na temelju članka 12. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor sa svojih lista neizabranih kandidata u izbornim jedinicama odredile kandidate za zamjenike zastupnika, te shodno tome zastupnički mandat započinju obnašati: Zoran Dinković zamjenik zastupnika kandidiran u 4. izbornoj jedinici na listi HDSSB-a umjesto Krešimira Bubala, Dunja Špoljar zamjenica zastupnika kandidirana u 3. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a umjesto Siniše Hajdaša Dončića, Đovani Sponza zamjenik zastupnika kandidiran u 8. izbornoj jedinici kao kandidat na listi SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a umjesto Ivana Jakovčića, Ana Lovrin zamjenica zastupnika kandidirana u 9. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi HDZ-a i HGS-a umjesto Milana Jurkovića, Ada Damjanac zamjenica zastupnika kandidirana u 8. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a umjesto Zlatka Komadine, Ante Babić zamjenik zastupnika kandidiran u 10. izbornoj jedinici kao kandidat na listi HDZ-a i HGS-a umjesto Damira Krstičevića, Zoran Vasić zamjenik zastupnice kandidiran u 6. izbornoj jedinici na listi SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a umjesto Marine Lovrić Mercel, Šima Đurđević zamjenik zastupnika kandidiran u 5. izbornoj jedinici kao kandidat na listi HDZ-a umjesto Danijela Marušića, Branka Jurić Martinčev zamjenica zastupnika kandidirana u 9. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi HDZ-a i HGS-a umjesto Gorana Pauka, Dinko Bošnjak zamjenik zastupnika kandidiran u 9. izbornoj jedinici kao kandidat na listi HDZ-a i HGS-a umjesto Ante Sanadera, Igor Češek zamjenik zastupnika kandidiran u 4. izbornoj jedinici kao kandidat na listi HDSSB-a umjesto Vladimira Šišljagića, Ivanka Roksandić zamjenica zastupnice kandidirana u 6. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi HDZ-a i DC-a umjesto Vesne Škare Ožbolt. Sukladno rečenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 9., 11. i 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor donijelo je odluku da 22. prosinca 2011. godine počinju mirovanja zastupničkog mandata izabranim zastupnicima i tim danom zastupničku dužnost počinju obnašati zamjenici zastupnika, pročitat ću samo imena zamjenika. Još jedanput dakle Zoran Vinković, Dunja Špoljar, Đovani Sponza, Ana Lovrin, Ada Damjanac, Ante Babić, Zoran Vasić, Šima Đurđević, Branka Jurić Martinčev, Dinko Bošnjak, Igor Češek i Ivanka Roksandić. Zaključak o izabranim zastupnicima u Hrvatski sabor i odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata te o početku obnašanja zastupničke dužnosti i njihovih zamjenika objavljuje se u Narodnim novinama. Zahvaljujem. Hvala lijepa predsjednici Mandatnog povjerenstva. Otvaram raspravu o ovom izvješću. Zaključujem raspravu, jer se nitko nije javio za riječ, i dajem na glasovanje sljedeći zaključak: prihvaća se Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima za Hrvatski sabor i imenima izabranih zastupnika, o imenima zastupnika koji obnašaju dužnost nespojivo sa zastupničkom dužnošću pa im zastupnički mandat miruje, o imenima zastupnika kojima mandat miruje na njihov zahtjev, te o zamjenicima zastupnicima koji umjesto njih počinju obnašati zastupničku dužnost. Tko je za?

Milorad Batinić, Arsen Bauk, Nevenka Bečić,

Hvala